Колеги, докладвам Ви постъпил Проект за решение във връзка с Указ № 204 от 6 август 2021 г. на Президента на Републиката и заявление, вх. № 46-154-00-11 от 10 август 2021 г., от 10 август 2021 г., от Пламен Николаев Николов. Предлагам на основание чл. 47, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание точката да бъде включена като първа в днешния дневен ред. Има ли обратни предложения?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е за пускане на камерите на БНТ 1 и БНР. Благодаря

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Едва ли има български гражданин, който да не видя какво се случи при преговорите за съставяне на кабинет на „Има такъв народ“. Едва ли има български гражданин, който да не помни, че ние заявихме, че няма да предложим кабинет, ако нямаме подкрепата на „Демократична България“ и „Изправи се БГ! Ние идваме!“ И тъй като те не ни подкрепиха и публично заявиха, че няма да ни подкрепят, ние направихме точно това, което казахме. Не разбираме кое не е ясно и какъв е проблемът!? Защо сега се правите, че не разбирате, че с отказването на господин Пламен Николов практически мандатът не е изпълнен, а си организирате дебати по толкова прозрачен и ясен казус?! Защо сте се вторачили в „Има такъв народ“, при положение че сега имате три четвърти от парламента, всички сте заедно. Вашето минало го доказва. Едва ли помните толкова малко – БСП бяха с ДПС, Мая Манолова беше от БСП и беше заедно с ДПС, Татяна Дончева беше от БСП и беше с ДПС, Христо Иванов беше министър на Бойко Борисов – обръщаше се към него с думата „Шефе“, подкрепата на ДПС към ГЕРБ беше публична тайна, въпреки че официално не бяха в коалиция, те гласуваха толкова много закони заедно, че практически бяха в коалиция. Всичко това са факти, а поведението Ви в момента е все едно това не се е случвало. Изумително! След като тези дни говорихте за исторически шанс, сега имате историческия шанс отново да бъдете заедно, така както винаги сте били. Така че престанете да обвинявате нас – ние не сме проблем. Ние сме решение на проблема, но това явно ще се случи на следващите избори. Затова сега парламентарната група на „Има такъв народ“ ще излезе от пленарната зала, за да не участва в този фарс, да Ви остави заедно, каквото обективно е Вашето желание (ръкопляскания от ИТН) и ще се върне тук веднага, след като това приключи. Благодаря.

Благодаря, госпожо Председател. Аз, ако не възразявате – ще изчакам все пак „Има такъв народ“ да излязат, за да не ги омърсим с текста на решението, което ще обявим.

Госпожи и господа народни представители! На основание чл. 84, ал. 1 от Правилника внасяме Проект за решение във връзка с Указ № 204 от 6 август 2021 г. на Президента на Републиката заявление, вх. № 46-154-00-11 от 10 август 2021 г., от Пламен Николаев Николов. Молим Проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и гласуване съгласно установения ред. „Проект! РЕШЕНИЕ

на Президента на Републиката, е оттеглил съгласието си да бъде издигнат за министър-председател, да участва в процедурата по избора и да предлага структура и състав на Министерския съвет РЕШИ:

Уважаеми господин Председателю, уважаеми дами и господа! Ще направя едно кратко изказване заради директното излъчване на пленарното заседание и за да няма някаква неяснота в нашите телевизионни зрители и слушатели. Налице е проблем в конституционната процедура. Този проблем беше създаден от „Има такъв народ“. Той беше създаден не защото има някакви важни причини, които да наложат това, а защото в главите на тези хора има само сценарии. Само че държавата не е сценарии и знаци, а процедури, актове и правни последици. Ние, населяващите тази зала, независимо дали биваме причислявани към статуквото, към промяната, към 12-те години в наследството, към 12-те години в бъдещето, трябва по някакъв начин с действията си днес и с произнасянето си по тези актове да направим така, щото, първо, да дадем ясен знак, че конституционната процедура, започната и движена от „Има такъв народ“, е финализирана е финализирана по начин, който позволява даване на следващ мандат, и също така ограничава възможностите за оспорване на актове, мандати и процедури, които следват оттук нататък.

а тази сутрин на Председателския съвет, след като е раздал на членовете на Председателския съвет текста, да каже, че няма да го подпише, след като първо го подписа! Но на друг лист!? Ние не сме деца в детска градина! Да, никой от нас, стоящи тук, независимо в коя част на политическия спектър, независимо към кого принадлежащ, не е автор на този документ и не е движил досега конституционната процедура по първи мандат. Не знам какво искат да покажат тези хора и на кого! И какво си въобразяват, че се случва! Те не били проблемът, а били решението! За кого и за какво решението? Значи, ако целта е да направим държавата на дреб, да направим така, щото всички институции да бъдат оплюти, осмени, унищожени, делегитимирани, аз мисля, че това е пътят – да правим изключително нелогични действия от началото до края, защото няма друго обяснение на подобни действия! Начинът на водене на преговори основателно поставя въпрос на българските граници: тези хора всъщност какво искаха да има правителство, да няма правителство, да няма никога правителство, да сменяме парламенти като нощни кърпички всеки месец? Тази работа е ненормална! Аз смятам, че тук има нормални хора, които имат различия в политическите възгледи, които имат различно натоварване откъм харесване на избирателя – някои може да са миналото, други може да са бъдещето, трети може да са настоящето, но като едни коректни хора, здравомислещи, трябва да направим нужното: да обявим конституционната процедура за приключена с първия мандат, да дадем възможност тя да продължи нататък и да не създаваме проблеми от гледна точка на обжалването. Много ги било страх от дебата. Ами, то дебата няма как да го избегнеш в парламента! Дето се казва, по всяка една точка ще се води този дебат! И той ще продължи до края на този парламент, колкото и да е дълъг, ще продължи в предизборната кампания. От това, като си се поставил в тази ситуация, няма как да избягаш. Аз Ви предлагам да подкрепим Проекта за решение като едни коректни българи и да им съобщим, че всъщност

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Ще си позволя да говоря повече като конституционалист, отколкото като политик. В рамките на няколко дни видяхме всички опити Конституцията да бъде, хайде да не използвам много тежки думи, но най-малкото огъната, извита, пречупена, така че да обслужи интересите на първата политическа сила. Оказахме се в един конституционен експеримент, чиито последици тепърва ще усещаме в нашия политически живот. Надявам се, въпреки този удар върху конституционната процедура, да успеем да се върнем към духа на парламентаризма. „Демократична България“ и в предния парламент, и в този парламент е политическата сила, която иска да има предсказуемост, да има спазване на конституционни процедури, да се осъществят основните принципи на конституционната и парламентарната демокрация. Искам, разбира се, все пак да изкажа своя респект към окончателното решение на Председателския съвет и на ръководството на Събранието – този проект на решение да е пред нас. Но самият факт, че трябва да гласуваме такъв странен Проект на решение означава много. Означава, че сме стигнали до един етап от развитието на нашата конституционна демокрация, който със сигурност не може да бъде наречен зрял, консолидиран и да не използвам други епитети, което означава следното: всички ние имаме отговорност за състоянието на нашата държава и всички ние тук през следващите седмици и месеци трябва да направим възможното да осигурим добро управление на българските граждани – не лош политически театър, не изкривяване и извиване на конституционните процедури, така че да обслужат предварително зададен сценарий и със сигурност не управление, свързано с декрети, ултиматуми и други средства на натиск, каквито имахме достатъчно последните години. Според една от дефинициите на парламентарното управление това е управление чрез дискусия, управление чрез съгласие. И вярвам, че „Демократична България“ е политическата сила, която през следващите седмици и месеци ще покаже, че в името на националните приоритети е способна да търси съгласие, да търси широки мнозинства за ключови приоритети – като съдебна реформа, като конституционна реформа и ще покаже своята зрялост като една от основните нови политически сили на българския парламентарен и политически терен. Изключително важно е да се спазват принципите. Те са нашият компас в едно бурно море и, ако не ги спазваме,

представеният Проект на решение, чиято цел е да извади парламента от неловката ситуация, в която се оказа… Проблемът е политически, но ние се опитваме в момента да забъркаме една изключително дълбока и непоправима юридическа каша. Ако приемем, че довчера се правеха опити с невключването за разглеждане на тази точка в дневния ред – това бяха финтове, днес се опитваме да дописваме Конституцията. Последните дни много се говореше за това, че има празнота в Конституцията по темата. Не, Конституцията е ясна, има ясно подреден фактически състав за съставянето на правителството, с ясни актове, които в своята причинно-следствена зависимост водят до това или да се избере, или да не се избере министър-председател. Ние в момента се опитваме да приемем едно решение, което не е решение, защото то не упражнява потестативното право на парламента със своя акт да внесе промяна в правната сфера, да предизвика последица, а ние констатираме, че нещо е приключило неуспешно, при положение че президентът ни е уведомил, че е приключила успешно. Още повече че в мотивите към Проекта за решение е цитиран чл. 99, ал. 4, което е успешно приключил мандат. Тогава, когато сме изправени в ситуация да не знаем какво правим, единственото, което можем да направим, е да действаме по закон, да действаме по Конституция, да действаме по право. Затова нормалното политическо решение, което ще развърже ръцете на президента да упражни конституционните си ангажименти оттук занапред, е да приемем решение, което е базирано ясно и категорично на правомощието на парламента по чл. като извадим нашите партньори в парламента – партньори като колеги, от неловката ситуация да не би случайно да не се съобразим с волята на кандидата и да гласуваме „против“ същата. същата. Решението трябва да е ясно, категорично с правното основание в Конституцията – чл. 84, т. 6 и това да даде възможността, като причина да развърже ръцете на президента със следствието връчване на следващ проучвателен мандат. Затова моето предложение е решението да има редакция: „не избира Пламен Николов за министър-председател.“ Това, колеги, е решение, а не е констатиране на нещо, което се е случило. А това, което се е случило, е волята на кандидата, че не иска. Ние с предложения проект оказваме попечителско съдействие за това да уведомим останалите, че той не иска. С подобно решение ще създадем демон, от който съм сигурен ще се възползват вече не юридически, а политически всички кандидати за министър председател оттук занапред, които репутационно, виждайки, че няма да съберат необходимото мнозинство, по лични причини ще подават заявление, че не искат да бъдат гласувани в залата. Нека не допускаме това нещо. Съобразявайки се с волята на кандидата, да приемем решение, с което не го избираме, и да уведомим за това президента. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Реплики? Заповядайте, господин Атанасов, за реплика. Това съществено променя характера на решението, господин Желязков. Не съм убеден, че можем да го гласуваме по този начин. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа! Господин Желязков, това което Вие предлагате, ако бъде отхвърлено от пленарната зала, какво е решението? Това ми е репликата. Вие предлагате да гласуваме решение: „Народното събрание не избира еди-кой си...“ и пленарната зала отхвърля този проект за решение. Какво се случва тогава? Несериозно е това. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Господин Желязков, риторичен въпрос: как бихте спрели, който и да било кандидат за министър-председател да направи същото, как? И верният отговор е: няма как! Да, съгласен съм, Проектът за решение не е перфектен, но правото е живо, то се променя. В конкретния случай ние го променяме. Вие не можете да спрете утре никой, никога да направи каквото реши – в случая да промени решението си – и не е това начинът. Така че предлагам да гласуваме решението, да приключим с този дебат и да започнем да вършим работата, за която сме се събрали тук. Благодаря, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Хаджигенов. Трета реплика има ли? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Желязков. Уважаеми господа, Вашите аргументи са политически. Моето изказване беше изцяло подчинено на духа и буквата на закона. Вие въвеждате хипотеза какво би станало ако... Ако имаме консенсус да излезем от тази ситуация съобразно Конституцията, няма да го поставяме под „ако“. А по отношение на риторичния въпрос, да прав сте, но това пак са политически аргументи. Нека в момента покажем, че парламентаризмът е на висота съобразно текст в Конституцията – да приемем решение, което да открие процедурата занапред. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН Други изказвания? Не виждам. Закривам дебата. Предложението, което направи господин Желязков, се разминава драстично с Проекта за решение, който е предложен след заседанието на Председателския съвет. Всъщност нито обосновката, нито решението може да бъде гласувано сега и аз няма да го подложа на гласуване, тъй като не е възможно. То трябва да бъде внесено по надлежния ред, ако допуснем, че по някакви причини решението, което сега е предложено, не бъде взето. Ние сме в ситуация на прецедент и по този начин Председателският съвет реши, че можем да излезем от ситуацията след обсъжданията вчера и с юристите на президента. това, което мога да направя, е да подложа на гласуване Проекта за решение, така както е внесен. Дебатът приключи. Процедура? Заповядайте, госпожо Атанасова.

ограничавате правото на инициатива на народния представител. Този случай не касае законодателни предложения, но редакционни такива. Смятам, че господин Желязков беше достатъчно коректен, за да изрази позицията, зад която ние стоим по отношение на качеството на този акт.

при отсъствието на мандатоносителя не получи подкрепа в пленарната зала въпреки призивите за парламентаризъм, то тогава ние ще бъдем поставени пред следващ прецедент. Извинявайте, колеги, но това наистина се превръща в гавра с Конституцията. Смятам, че трябва да бъдем разумни, затова, господин Председател, Ви моля да подложите на гласуване и нашето редакционно предложение, направено от господин Росен Желязков. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Атанасова. Аз разбирам, че ситуацията е необичайна, обаче съгласете се, това съвсем не е редакционно предложение. Няма как да подложа това предложение на гласуване и, ако се окаже, че внесеният Проект не получи подкрепа, което надявам се да не се случи, тогава ще търсим други решения в тази ситуация на прецеденти, в която изпаднахме в последните дни.

Трябва да има 121 народни представители. (Шум и реплики.) Трябва да са гласували 121 народни представители няма как. Трябва във всеки един момент да присъстват 121 народни представители, така че няма как. В тази ситуация аз бих предложил Народното събрание... Недейте от място, господин Иванов. Предлагам да направим 15 минути почивка, в която да се събере Председателският съвет, и да преценим как ще продължим работата по тази точка и по дневния ред. Благодаря Ви.